Продължаваме с блицконтрола. Господин Добрев, Вие имахте въпрос към присъстващите лица. Заповядайте да го зададете. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, моят въпрос беше към премиера Кирил Петков или вицепремиера Асен Василев. Тъй като обаче тях ги няма, ще го задам към госпожа Корнелия Нинова, тъй като според мен има отношение към темата, и пак с предварителната уговорка, че по-скоро очаквам отговор от тях, отколкото от госпожа Нинова. Това, което се случва с пазара на горивата в последните шест месеца, ни притеснява. Притеснява ни, защото не се е променила цената на руския петрол, нито на газа, нито на тока, нито на акциза, нито на ДДС-то въпросните последни шест месеца и въпреки това горивата скочиха с лев, даже 1,20-1,30. Компенсацията от 25 ст. вече е крайно недостатъчна. При 4 лв. тя изглежда малко и като подигравка за хората, които им се налага за шест месеца да плащат почти двойно по-скъпо гориво. Имаме информации и искахме изслушване в парламента на шефа на ДАНС, защото имаме информация, че в цената се надписва 1 лев, 1,20 дори. И това го твърдя не само аз, а и колеги не само от моята парламентарна група и от други парламентарни групи, включително колеги от управляващата партия на Промяната. Къде отива този 1 лев и как се преразпределя? Вярно ли е, че 3,5 млрд. лв. отиват в швейцарска сметка и от тази швейцарска сметка продължават ли към някакви офшорки, може би, свързани с политици, с политически партии и т.н.? Това искахме да разберем от шефа на ДАНС. Такова изслушване засега ни се отказва. В същото време преди около един месец поискахме, заедно с „Демократична България“, да направим извънредна комисия, която да разследва пазара на горива в Народното събрание. Вече минаха 20 дни, три седмични програми – тази точка дори не намира място в дневния ред на Народното събрание. В тази връзка моят въпрос към Вас, госпожо Нинова, е: Вие и администрацията, за която отговаряте, наблюдава ли пазара на горивата в България? преди 3-4 месеца по отношение на цената на олиото Вие заявихте, че ще се борите със спекулата при цената на олиото. Имате ли такива изследвания за горивата? Смятате ли, че тази цена е нормална? Какво смятате да предприемете? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Госпожо Вицепремиер, имате думата за отговор. Уважаеми господин Добрев, уважаеми народни представители, знаете, че уважавам Народното събрание, и винаги когато е трябвало да бъда тук, съм била. Благодаря Ви за признанието. Даже и когато не е трябвало аз да бъда тук, съм била. Моля за съответна реципрочност. Уважавайте и мен, и не очаквайте да Ви отговарям на въпроси, за които не съм информирана, не са в моя ресор и не нося отговорност. Направете настоятелно искането си да дойдат колегите – министър на енергетика, министър на финанси и премиер. Поставете ги и получете съответните отговори. Но въпросът Ви е изключително резонен – инфлацията е ужасна, хората са бедни. Само че днес сме изправени пред проблем, който може да задълбочи тези проблеми, защото след два часа може да сме пред хипотезата скъсване на дипломатическите отношения с Русия. И не дай боже да спрат петролните доставки, ще си говорим в съвсем друга ситуация – много по-безизходна от тази сега. Затова аз Ви моля, господин Председател на парламента, както решите, когато се изчерпи процедурата по въпросите към министрите ли, вицепремиерите ли, или сега, но искам да направя обръщение към Народното събрание по основния проблем, за който имаме само два часа. Загубихме вече време в почивки, в процедури, но не можем да останем безучастни към големия проблем, който днес трябва да разискваме и на който трябва да намерим решение.

отново искам да се извиня, защото въпросът не е точно към Вас – този за горивата, но съм удовлетворен от Вашия отговор, че все пак този въпрос Ви вълнува и Вас. И моя,

Преминаваме към въпрос от „Движение за права и свободи“. Заповядайте, господин Чобанов, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, господин Вицепремиер, дами и господа! Госпожо Вицепремиер, моят въпрос е към Вас. Наистина Вие поемате отговорност в тази ситуация да се изправите пред парламента и сама казахте, че ще адресирате сложната ситуация, в която се намираме, и според Вас имаме два часа да я разрешим. Дано да е така, дано да имаме още време да разрешим каквото и да било по тази ситуация. Но моят въпрос към Вас е каква е вашата отговорност във всички събития, които се случват до момента, като много важен член на Министерски съвет, като човека, който казва, че ще направи всичко възможно тази коалиция и това правителство да продължи да съществува? Доколко Вие бяхте уведомена за всичко, което се случи, за да се стигне до тази ситуация? Какви бяха Вашите действия в тази насока и как ще поемете отговорност за създалата се ситуация? Благодаря.

Уважаеми господин Председател, колега и народни представители! Ще Ви отговоря и конкретно на въпроса, но по принцип ми прави впечатление, че в последните 48 часа, вместо да търсим решение за изход от кризисната ситуация, всички си прехвърляме горещия картоф и отговорността за това докъде сме стигнали. Това не е продуктивно. Съветът по национална сигурност бил информиран, съответно представителите на президента информирали него, но няма решение. На оперативно заседание на Министерския съвет министрите са информирани за ситуацията, но Министерският съвет не е взимал решение. Народното събрание вече 48 часа изслушвате различни длъжностни лица, но няма решение. Добре, можем да продължим така, но къде е изходът от тази ситуация? Ако се беше стигнало до взимане на решение – такова, каквото изисква Конституцията и законите на страната, институционално – решение на Министерския съвет, решение на Съвет по национална сигурност при премиера, някакво решение на Консултативния съвет за национална сигурност – това е друго,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Госпожо Вицепремиер, ситуацията е сложна. Да, Народното събрание се опитва да изслуша и го прави вече 48 часа, но само в рамките на конституционните си правомощия, тоест да осъществява контрол върху действията на изпълнителната власт. Изцяло в правомощията на Министерския съвет е и актът, който е направен, и неговото отменяне. Вие, абсолютно съм сигурен, че имате откровена загриженост за ситуацията и след всичко, което ни беше казано, и след всичко, което разбрахме, че е имало явна злоупотреба с власт в лична, политическа и всякаква друга изгода от премиера, както се каза – снощи стояхме до полунощ, за да си доизясним това, което вече знаехме. Народното събрание просто няма правомощие да реши нищо по този казус. Понеже Вие питате какво е решението, аз ще си позволя съвсем лично да кажа какво според мен е решението: да спрете да подкрепяте не този министър-председател, а такъв кабинет, който не само той, но и други хора смятат, че Конституцията, законите и процедурите, по които те се осъществяват, е врата в полето. Очевидно не за първи път, не за втори, не за трети, а за n-ти път, и продължават да го правят. Това е изходът А конкретният изход трябва да го намери този, който по Конституцията има правомощия, и този, който забърка тази ситуация. Защото тук сега започва злоупотреба с друго – кой е за руските шпиони и кой е против руските шпиони, което е пък поредната политическа глупост, която можем да сътворим. Защото тук изобщо не става въпрос нито за геополитическа ориентация, нито за спазване на някакви принципи, нито за руски или против руски шпиони.

Уважаеми господин Цонев, казвате: не подкрепяйте това правителство, да припомня, че това правителство падна и то е в оставка. Първо. Второ, мисля, от два дена вече нашата позиция е ясна. Кирил Петков не може и да си помисля да е министър-председателят повече на тази държава. Няма. От „Има такъв народ“, колеги? Няма въпрос. От „Демократична България“? Няма въпрос. Колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, имате ли въпрос? Господин Костадинов, имате ли въпрос? Заповядайте, имате думата. Друг въпрос щяхме да зададем ние от ВЪЗРАЖДАНЕ към госпожа Нинова, обаче това, което сега каза, буквално преди секунди, променя ситуацията, затова въпросът сега ще бъде следният. Госпожо Нинова, казахте нещо, с което мисля, че всички или по-голямата част от залата тук сме съгласни, че Кирил Петков повече не трябва да бъде министър-председателят на България. От друга страна, това, което казахте преди няколко дни, че не сте била запозната с това, което се случва в българо-руските отношения и решението за прекратяването на агреманите на 70 руски дипломати и технически сътрудници е нещо, което Вие не го Въпросът към Вас е следният: в тази ситуация правителството вече е в оставка, смятате ли, че все пак като един морален акт, чисто морален акт, не е редно да си подадете оставката и Вие, и представителите на БСП в остатъчната коалиция, за да дадете ясен знак към българските граждани, че подобен тип поведение дори от страна на министър-председателя не бива да се толерира. Пак казвам, това ще бъде само единствено морален и чисто политически акт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Костадинов. Госпожо Нинова. Господин Костадинов, не разбрах точно въпроса, но така както го разбрах. Нашите оставки са подадени в парламента от министър-председателя. Подадената от него оставка на Министерския съвет представлява оставка на всички министри. Предложението Ви да направим отделен акт и да я подадем отделно ние от БСП не фигурира в никакви правила, Конституция и така нататък. Нашите оставки са тук! Подавайки за целия Министерски съвет, Кирил Петков подаде и нашите персонално.

Аз неслучайно използвах словосъчетанието „морален акт“. Напълно съм наясно с това нещо. Чисто, както се казва, дори ако щете и за пред Вашите избиратели, това би било един ход, който показва, че все пак има някакъв остатъчен морал в българската политика с оглед Вашите действия, Вашите волеизявления с оглед заявените от Вас намерения и амбиции оттук насетне да не преговаряте с Кирил Петков. Да, знаем, че оставката е подадена, но нека да не забравяме, че тази оставка е подадена след вот на недоверие, тоест тя не е доброволно решение на Кирил Петков. Тук Вашето правителство беше принудено да подаде оставка. Затова, пак повтарям, морален беше актът. Очевидно е, че нямате намерение да го направите. За мен това беше достатъчен отговор. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми вицепремиери в оставка, уважаеми колеги! Моята процедура е не точно по начина на водене към председателя, а по-скоро към народното представителство. Свидетели сме, че за пореден път премиерът в оставка господин Петков не спазва Правилника и дейността на Народното събрание, не спазва Конституцията и не присъства в пленарна зала, за да може Народното събрание да му упражни пряк парламентарен контрол върху решенията и действията и да му зададе въпрос. Казано накратко, Народното събрание е лишено от възможността да потърси отговорност за каквито и да е решения или действия на Кирил Петков, макар и в оставка. Затова, господин Председател, аз моля да определите час, в който ще можем да зададем въпросите си за блицконтрол на Кирил Петков и на Асен Василев. Те не изпълняват

за да не се явят в Народното събрание, особено когато държавата е изправена пред серия от кризи.

Затова моля Ви с цялата сериозност на поста, който заемате – моля Ви! – определете час, в който Народното събрание ще проведе блицконтрола на

Господин Иванов, оказа се току-що в отговор на въпрос, който зададохме на госпожа Нинова, съвсем коректно тя отговори, че това не е нейният ресор. Ето, тя ще го потвърди.

нито сме длъжни да Ви отговаряме, господин Иванов, нито имате право да ни питате. Благодаря.

и в момента се намираме в една от тези хипотези. Така че да говорим, че те са нарушили Правилника и Конституцията, е повече от некоректно и правно неиздържано.

Така че Правилникът казва – лицата, към които има въпроси, тоест трябва да бъде уточнено към кои лица Вие имате въпроси, за да мога аз да ги повикам и да се явят. Сега по отношение на първия въпрос, Вие имахте правото да кажете – въпросът ми е към премиера, не към вицепремиера Нинова, ще го зададем следващия път. Вие си изчерпахте правото на въпрос и няма как да коментираме сега отговора на госпожа Нинова. Така че в момента имате право на един въпрос. Ще кажете ли към кое лице ще бъде отправен или не? Това е ситуацията, в която се намираме. Господин Чолаков, имате думата за процедура – надявам се, да уточним този въпрос. Уважаеми господин Председателстващ, явно Вие не знаете в каква ситуация се намираме. Не знам дали си давате сметка колко жалко изглежда от залата това, което се случва тук, зад гърба ми. Вие май не си давате сметка, че в момента всички тези формални процедури, върху които се позовавате, са нелепи. Вие май не си давате сметка в каква криза се намира държавата!

все още министър-председателя и все още министъра на финансите, за да им бъдат зададени толкова въпроси, колкото искаме. В момента няма правила. Разберете го това нещо!

Към Вас процедурата е да направите всичко възможно премиерът да дойде в залата, за да може да зададем наистина много належащи въпроси, които касаят сложната ситуация в България. Защото премиерът, днес е 1 юли, очаквахме да тече газ от връзката Гърция – България. Ако той, доколкото имам информация, е отишъл да реже лента на нещо, което не е завършено и не тече газ, и няма как да тече, защото няма Акт 16 и не е сертифицирано от европейските институции, това означава, че той днес е отишъл да свърши още едно закононарушение.

има две точки, които са особено важни днес да бъдат приети. Това са: второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който съдържа текстове, които трябва да бъдат приети днес, тъй като има наказателна процедура, която е в много напреднала фаза, и рискуваме България да бъде санкционирана.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 като тази точка касае запълване на нормативната уредба и по отношение на ТЕЛК-овите решения. Това касае изключително голяма част български граждани и считам, че не е отговорно да оставим

и вицепремиера Василев, ще определим ден и час, в който ще бъдат зададени, и да Ви помоля действително да гласуваме тези две точки. Господин Гаджев, заповядайте. Уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа вицепремиери в оставка, уважаеми господин Председател! Ще започна отзад напред във връзка с това, което казахте. Както знаете от Правилника, всеки първи петък на месеца има до два часа изслушване на блицконтрол на министрите, което, ако се проведе правилно с всички вицепремиери, отнема около два часа, тоест директно влизаме в хипотезата на парламентарен контрол. Тоест обикновено в такъв петък законодателна програма няма. Така че явно сте искали да саботирате блицконтрола, за да има законодателна програма, защото по друг начин не мога да си го обясня. Второ, в Правилника пише, че министрите или вицепремиерите, или министър-председателят парламентарен контрол единствено и само по неотложни причини. Сега, чета Ви прессъобщение на Министерския съвет, за да съм дословен: „Уважаеми колеги, премиерът Кирил Петков ще посети газоизмервателната станция в района на село Мало Кадиево в 10,00 Сега, най-вероятно неотложната причина е, че в 11,00 ч. на газовата станция ще ѝ поникнат крила и ще излети и не може да я посети примерно след два часа, а точно в 10,00 часа. преди малко същата правителствена пресслужба пусна ново прессъобщение, че инспекцията на самата газова връзка ще се забави и ще се състои по-късно в рамките на днешния ден. Тоест току-що според пресслужбата на Министерския съвет неотложната причина на Кирил Петков е отпаднала. Така че бъдете така добър да се свържете с Министерския съвет и да го поканите да заеме стола си, както трябва, защото вече няма неотложна причина – по думите на самия Министерски съвет, а не по наши. И в заключение само искам да Ви кажа, че ако наистина тези закони са толкова важни, наистина можем да отложим с няколко часа извършването на блицконтрола, да приемем въпросните два закона, ако са толкова важни, и да продължим вече с Кирил Петков и Асен Василев, ако това наистина е важно. Господин Гаджев, благодаря Ви. Уточнявам, че аз щях да предложа на залата да изместим редовния контрол след блицконтрола и да приемем тези законопроекти, за които вече споменах, така че не съм имал намерение, господин Гаджев, да саботирам блицконтрола.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожо и господин вицепремиери, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Гаджев, казвате, че ще продължавате с Асен Василев и Кирил Петков. Не, няма да продължаваме – те си заминаха, заминават си. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Вицепремиер, в предишния Ви отговор на нашия въпрос казахте, че всички са виновни по темата. Персонално аз не виждам каква е нашата вина, моята лична или на групата, която представлявам – „Движение за права и свободи“, каква вина носим по този въпрос, важен за страната? Но моята молба към Вас е да ги назовете виновните и каква им е вината, а не да увисват ей така пак, ако мога да си позволя да цитирам класика – „на алангро“ изказани тук обвинения, защото Министерският съвет, че е в оставка, не е алиби да продължава да нарушава Конституцията и законите на страната. А, госпожо Вицепремиер, Вие подкрепяте и с Вашата подкрепа донякъде ставате съучастници на клетвопрестъпниците, нарушителите на Конституцията, нарушителите на законите на Република България в лицето на Кирил Петков, Асен Василев и цялата им група. Затова моята молба е: моля, кажете кой каква вина носи? Господин Председател, и към Вас имам една молба, за да не вземам повторно думата по процедура. Обърнете се към господин Рашков. Той, откакто пребивава в Министерството на вътрешните работи, показа, че може да прави ред неща – независимо какви са правилата, така че принудително да ги доведе тези две лица тук в залата, за да може да ги изслушаме. Благодаря Ви. благодаря Ви. Госпожо Нинова, все пак отношение ще вземете ли? Заповядайте, то не е точно по общата политика на правителството, но щом желаете, да отговорите.

Откакто съм председател на тази партия, съм спирала всякакви опити на външни и други субекти да се бъркат в решенията на Българската социалистическа партия. Така че кого подкрепяме, ще подкрепяме ли в бъдеще и как ще подкрепяме, ще решаваме само ние. Не съм казала, че Вие или депутатите сте виновни. Изброих институциите, които са имали информация, но не са взели решение. И затова казах „няма невинни“. За трети път казвам: ако ми дадете думата за малко повече от две минути, ще Ви кажа какво смятам за персоналната отговорност в този случай и кой как трябва да я понесе, тъй като сега в отговора имам само две минути, а аз бих искала да говоря по-дълго като обръщение към парламента. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Реплика – господин Цонев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Госпожо Вицепремиер, и в двата въпроса към Вас не сме поставяли под съмнение, че е право на всяка политическа партия да си определя кого ще подкрепя и какви политики ще води, и така нататък, но в контекста на правата са и отговорностите. Така че ние искаме само да Ви напомним, че и отговорността за тези политики е Ваша, и за тази подкрепа е Ваша. Защото, ако сега ние констатираме, че държавата е изправена пред, меко казано, дипломатически скандали, пред конституционна криза и ако за това са виновни министър-председателят и други лица от кабинета, виновни са, носят политическа отговорност и тези, които ги докараха на власт в името на светли идеали и цели като социалната политика. А вчера и онзиден видяхме, че целият парламент, а не само БСП е загрижен за социалната политика и прие бюджет, два пъти по-щедър към хората и към бизнеса. Така че въпросът с правата стои наред с въпроса за отговорността. И пак да кажа, суверенното право си е Ваше, както и наше, както и на ГЕРБ, и на всички останали политически партии, но в случая не е виновен само Кирил Петков. Отговорността за този кабинет и за неговите действия е на тези, които го подкрепят. Благодаря. Господин Цонев, народът ще ни даде оценки за отговорността, която носим в това управление, а не някой персонално. Всеки персонално има право да си казва мнението, но народът ще каже на едни евентуални избори. Да, отговорността е обща, но е и отговорност за това да бъде увеличена минималната работна заплата, да бъде увеличено майчинството, да има безплатни детски градини, да има увеличение на пенсиите, да има пари за земеделците, за да има какво да ядем – българска храна на българска маса, и да не изреждам още неща, които това правителство свърши благодарение и на БСП. Да кажем, не само на нас, но най-вече на БСП. Аз поздравявам парламента за приетия бюджет вчера. Само едно недоумявам – когато беше вотът на недоверие за икономика и финанси, чух от същите хора, които вчера призоваваха за повече харчове, че правителството отделя много пари, които са проинфлационна мярка и ще увеличат инфлацията. И вчера изведнъж същите хора предложиха още пари на тези пари, които са проинфлационна мярка – само това противоречие не мога да си обясня. Иначе бюджетът стана добър

Да, по начина на водене е, господин Председател, защото не съм задавал въпрос за макроикономическите параметри на бюджета, нито репликата нито репликата съдържаше. Не че бягаме от този дебат, нямам процедура сега, на която да отговоря. Нали разбирате, че когато не правите бележка да се придържат в отговорите си към темата, сега аз нямам процедура, по която да отговоря. А отговорът е много А отговорът е много прост. Понеже макроикономическата политика на правителството взриви инфлацията, съвсем логичното следствие от взривената инфлация е да има един-два милиарда повече приходи и министърът на финансите отказа да ги включи в разпределението към хората и бизнеса. Тя, инфлацията, е взривена

Това, че се крият, не ми дава на мен основание да ги щадя. Още повече че ме вкарвате в тази тема, и то Вие ме вкарахте в тази тема, като позволихте да се правят макроикономически анализи тук.

От „БСП за България“ има ли въпрос? Няма. От „Има такъв народ“, колеги? Няма въпрос. От „Демократична България“? Не. От ВЪЗРАЖДАНЕ? Господин Ганев, имате думата, заповядайте.

Ако има въпроси, ще се определи ден и час, в който да бъдат зададени.

Свързан е пак с лицето Кирил Петков, на който в един момент тук мнозинството му вярвате какво говори, в друг момент всички казвате: ама той има друго предвид. След това той отново лъже, отново. Едно тотално замазване.

официално изявление лицето Кирил Петков казва, че ако падне Вашето правителство, с Вас, след това следва да се спрат доставките на оръжие за Украйна. Ще спрат доставките за оръжие за Украйна! В тази връзка Вие от тази трибуна многократно сте заявявали, че Ваш подпис не седи под такива документи, няма такова нещо, отричате. Знаете обаче, че достига до границата, до Украйна, но не изнасяме оръжие. Та лицето Кирил Петков ли излъга тогава, или Вие просто не казвате истината? Едно от двете трябва да се каже от тази трибуна. Кой е излъгал? Защото това е официално изявление на Кирил Петков

Извадете интервюто на господин Петков и вижте, че там няма нито думичка „оръжие“, нито думичка „Украйна“. Казва: „Ще спре износ за Полша.“ На какво и закъде – няма такива думи в интервюто. Що се отнася до втората част от въпроса. За 169-и път

и боеприпаси за 64 държави в света. Разбирам, че докрай ще използвате тази манипулация, за да хвърляте петно на съмнение върху правителството, върху Министерството на икономиката и индустрията, върху мен персонално. Когато извадите и един документ с подпис за такова нещо, ми се обадете, но преди това поискайте от ДАНС, които имат двама представители в Комисията, поискайте от Военно разузнаване, които имат представители в Комисията, от Министерството на отбраната, от от това на Външните работи информация: има ли случило се такова нещо, откакто е това правителство, и не само. От 2014 г., откакто са Минските споразумения, за Украйна и за Русия не се изнасят оръжия и боеприпаси. Може да продължавате колкото искате да манипулирате, да вадите изрезки от вестници, това са фактите. В правото има едни принципи: невъзможно е да се докаже отрицателен факт, невъзможно е да докажеш нещо, което го няма. Аз казвам: няма такова нещо, но е задължително в правото, който твърди нещо, да го докаже с документ. Извадете ми и един документ,

идеален вариант, в който да посочите и да кажете и Вие, че лицето Петков за пореден път е излъгал. Вие решихте и него да криете, себе си да криете и вече да Ви кажа и на Вас: и Вие да излъжете, няма да чета сайта на „Гардиън”, ето го (показва), може да си го отворите, да видите, за България“.) И не това е важното. Факт е всичко това нещо. Всеки може и Вие може да видите какво е казало лицето Кирил Петков пред английските медии.

за всичко това, което провеждате като политики, и най-вече какво говорите. По-важно обаче е друго: в какво вярва българският народ. И нещо повече, какви документи изкара администрацията на президента, какво сте разписвали. Вие и там обяснихте, че това не е Ваше, че това е само на служебното правителство.

Не, не. Първо е дупликата, господин Свиленски. Госпожо Нинова, желаете ли дуплика? Заповядайте. Господин Дилов, процедурата ще е след няколкото от БСП.

ще използват темата „Оръжие“ за трупане на партиен дивидент за явяване на избори, но ще я използват с лъжа и манипулация. Призовавам българските граждани: слушайте внимателно, мислете, гледайте доказателства, преди да решите. Залагайте на хора, които казват истината и които могат да носят отговорност за действията си. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Господин Свиленски, преди да Ви дам думата. Член 49, ал. 1: „По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.“ Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Добре го прочетохте Правилника, само че там пише: „по процедурни въпроси“. Аз не вземам думата по процедурни въпроси, а по процедура за начина на водене и затова

Ако искате, ме подведете под отговорност. Вие вадите един телефон, скъп телефон, който имате, показвате към госпожа Нинова и обяснявате какво пише в „Гардиън”. Ами прочетете го, ако можете, го преведете, но да спекулирате от тази трибуна и да радвате Вашите избиратели, това няма да го позволим. Защото в това същото интервю, както Ви беше казано, нито пише Украйна, нито пише оръжие, нито пише патрони, но Вие лъжете от тази трибуна. И още веднъж ще кажа, общество от най-високата трибуна, оставете българските народни представители. Това докога може да го позволявате, господин Председател? И затова взех думата към Вас по начина на водене, защото всеки народен представител може да говори каквото си иска от тази трибуна, но никой няма право да лъже и да си измисля факти, а това господин Цончо Ганев – казвам шест пъти името, за да може шест пъти да излезе на тази трибуна – лично обяснение, по начина на водене, както искате, и да ме опровергаете, че лъжете. Господин Ганев, Вие в момента излъгахте 7 милиона български граждани, 240 народни представители и всеки един, който гледа това заседание, така че, ако може да ме опровергаете, излезте на тази трибуна

две думи ще кажа аз. Господин Свиленски, не мога да правя и нямам право да правя оценка кой какво казва, но затова и госпожа Нинова има право на дуплика, и Вие излизате на процедура и съответно вземате отношение. Господин Ченчев. Благодаря. Уважаеми господин Председател, госпожо Вицепремиер, господин Вицепремиер, госпожи и господа народни представители! Процедурата ми е по начина на водене към Вас, господин Председател, защото, когато в българския парламент се говори за български документи, извадете български документ, господин Ганев, не ми вадете „Гардиън”. По Вашата логика знаете ли какво сте, щом ми вадите „Гардиън”? Чуждопоклонник сте Вие. Вие сте чуждопоклонникът, да. Защото Ви говореха за български документи, а Вие такъв не може да извадите, защото просто едно ей така хвърлено твърдение предизборно,

така като слушах ВЪЗРАЖДАНЕ и, разбира се, лидера, който има право на своите тези, разбрах колко мъдра е нашата партия БСП, аз го казвам пред Вас, отказа да подкрепи кандидатурата на господин Костадинов за кмет на Варна, подкрепен от БСП! Това го отказа БСП и сега разбирам защо.

не към господин Цончо Ганев, защото ние не се засягаме, обиждаме от хора, които твърдят, че с пистолет на главата ще се ваксинират, а се ваксинират, хора, които си купуват къщи с партийна субсидия, и даже хора, дето се развеждат със собствените си жени, за да не им влезе къщата, купена с партийна субсидия, в декларацията… Но особено се засягаме, когато има неточности от трибуната, и то явна неспособност да се четат интервюта и да се цитират факти, защото, как да Ви кажа… Най-добре е да Ви дам пример как се четат данни едно към едно, защото господин Ганев си позволи да си прави собствени съчинения: „Почти всеки път – следете, господин Ганев, как се прави – трябваше да гласувам с ГЕРБ, Десислава Атанасова беше чест гост в стаята на нашата парламентарна група.“ Това го казва Елена Гунчева, която сядаше доскоро покрай Вас. Обаче и статистиката потвърждава думите на госпожа Гунчева, само че излиза на първо място не ГЕРБ, а ДПС като Ваш партньор в гласуването – 66,17% съвпадения на гласуванията, и 65,52% съвпадения с ГЕРБ. Благодаря Ви, господин Божанков. Господин Цончо Ганев за лично обяснение.

именно защото демографската криза е функция на Вашите управления през всичките тези години, за това, че 32 години цялата Ви партия управлява в какви ли не коалиции и съсипа, и направи така, че българите да се евакуират от България и да отидат да живеят в чужбина – Вие и Вашата партия заедно. Пак ще кажа: недейте да се криете. Защото, когато говорите за ДПС – кой управлява с ДПС на два пъти? Кой? Кой издигна човека „Кой“? Да кажем ли? БСП. БСП управлява в коалиции. Вашият председател на „Орлов мост“ се целуваше с председателя на ДПС и се извиняваше, не ВЪЗРАЖДАНЕ. Така че, много Ви моля, когато говорите за демографска криза, преди това споменете, че сте управлявали, че сте направили така, че да изчезваме като народ – физически да изчезваме, и Вие имате пряка отговорност – Вие и Вашата партия, това нещо да се случва.

Колеги, апелирам малко да забавим темпото. Всички изказващи се да говорят малко по-тихо, защото от сутринта стана доста натрапчиво шумно в залата.

Тук в безсмислени процедури да давате думата на… Изправени сме пред много тежка криза в момента. В момента губим парламентарно време, за да давате думата по процедури, които реално не са процедури, на на един народен представител, който лъже тук от тази трибуна. Моля да им бъде отнемана думата и да вървим наистина към съществените въпроси, които касаят цяла България. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Аз казаното към господин Божанков не съм го приел като някаква обида, защото той винаги е добре облечен, спретнат и изглежда подобаващо в Народното събрание. Това го казвам напълно сериозно. Господин Свиленски, имате думата за процедура.

през 2008 г. именно от Тройната коалиция. Така че на тази почва няма да съберете много гласоподаватели, ако това Ви е тезата. А това, за което Божанков говори да си видите гласуванията. Защото много е лесно да говориш тук, че сме против НАТО и против Европейския съюз, но да не гласуваш на точките за НАТО и Европейския съюз. Нали? Защото и тези гласувания ги имаме, господин Ганев.

да разбера дали това, което ще предложа, е допустимо по смисъла на Правилника на парламента? От всичко, което чухме в последните два дни, от това, което казаха от службите във връзка с кризата с Русия, от думите на министър Генчовска, след като след като и премиерът очевидно няма да дойде днес на блицконтрол, стана ясно, че все пак в българското правителство има човек, който е наясно с всичко, което се е случило, и с начина, по който се е случило. Този човек се казва Лена Бориславова. Моето предложение, господин Председател, е: възможно ли е по Правилник ние да я поканим и да ѝ зададем въпроси? Тя, разбира се, не е политическо лице по смисъла на това, че не е избирана от този парламент, но е била наш колега. Смятам, че дори поради личните Ви контакти с нея, може би ще я придумате да дойде и да ни обясни какво всъщност се е случило с процедурата по изгонването на 70-те дипломатически представители на Русия, ако, разбира се, това е възможно, както попитах в самото начало.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

Заповядайте, госпожо Атанасова, макар че обратно становище на предложение на председателя няма, но да кажем… (Реплики.) Заповядайте. (Реплики.) Разбира се, че ще Ви дам думата. Казвам, че чисто формално няма такава процедура. Заповядайте за процедура, госпожо Атанасова, слушаме Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, така предложеното от Вас законодателно продължение в работата на парламента пропусна един много важен детайл и това е обратното ми предложение. Ако помните, още на Председателски съвет се договорихме да бъде удължен срокът за работата на Комисията, която трябваше да разкрие всички данни и обстоятелства с подписания меморандума с Вие, господин Председател, поехте ангажимент, че тъй като срокът на тази комисия изтича днес, председателят и членовете на тази комисия писмено са заявили, че е необходимо още време, в което да изслушат всички заинтересовани страни да получат техните доклади и информация, която са изискали, да удължим този срок с още месец. Сега обаче някак удобно пропускате тази договорка на Председателския съвет. Не искам да припомням, че ние повече от два месеца настоявахме тази комисия да се състои, да се състави, да си избере членове и ръководство и да заработи. Не искам да припомням, че тази комисия не се председателства от ГЕРБ, а от Вашия доскорошен коалиционен партньор от БСП.

Чудесно! Благодаря Ви. и ако удължим времето, аз ще я предложа, както говорихме на Председателски съвет и както си говорихме в личен разговор с Вас по-рано. Аз държа на думата си и няма да избягам от нея, но тя не е част от дневния ред и за да има смисъл да я включвам. Първо, нека да удължим времето залата да реши, че ще имаме законодателна дейност, и ще я предложа тази точка, в която последователност решите – като т. 1, т. 2 или т. 3, евентуално, днес. Така че по това няма две мнения. Господин Димитров, заповядайте Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Господин Председател, ние подкрепяме Вашето процедурно предложение да гледаме двата законопроекта сега, но правя предложение към Вас, към тези законопроекти, които да бъдат гледани преди Парламентарния контрол, да добавите и т. 6, която е: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Става въпрос

а тези дни в парламента аз чух много от Вас да казват колко са важни реформите. Съгласни сме с Вас и затова заедно да направим една такава изключително важна реформа за малкия бизнес, която е единодушно подкрепена на Бюджетна комисия.

Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното от мен процедурно предложение, а именно т. 3 и т. 4 от Седмичната програма да бъдат разгледани днес след приключване на блицконтрола и след тяхното изчерпване да продължим с редовен контрол

Процедура, господин Председател. Искам поименна проверка от името на парламентарната група на ДПС. (Шум и реплики.) С прочитане на имената. Благодаря.

чрез компютризираната система.

Колеги, това е безотговорно отношение! Прекратете регистрацията.

двамата народни представители от ГЕРБ-СДС, колегите от БСП, от „Има такъв народ“, от „Демократична България“, от ВЪЗРАЖДАНЕ и независимите, които останаха в залата, за да продължим работата на Народното събрание. Госпожо Нинова, заповядайте – имате думата. Моля, всички да заемат местата си. Давам думата на госпожа Нинова, която чака от един час. Колеги, моля да заемете местата си. Колеги, моля да заемете местата си. Колеги от ГЕРБ, влизате или излизате от залата? Моля квесторите да помолят народните представители или да заемат местата си, или да напуснат залата. Господин Ганев, ако обичате, заемете мястото си, след това ще имате възможност. Няма отново да се занимаваме с панаири и

Господин Ганев, ако не заемете мястото си, ще Ви отстраня от залата!

Господин Ганев, заемете мястото си, ако обичате. (Шум и реплики.) След като изслушаме госпожа Нинова, ще пристъпим към този въпрос.

Няма да повтарям грозните думи, които бяха казани от един от народните представители тук – Искрен Митев се казва, но това не е за първи път. Това е рецидив. Няма значение към кого е било казано. Не може в тази зала някой да псува. Не може! Много Ви моля, не знам, Вие сигурно не сте го чул, разбира се, няма как да го чуете оттук,

Костадинов. Господин Ганев, мисля, че не е удачно точно Вие да вземате процедура. Председателят на Вашата парламентарна група изрази позицията на групата. (Шум и реплики.) Колеги, моля да заемете местата си и да продължим с работата на Народното събрание. Моля Ви!

Уважаеми български граждани, в толкова много кризи сме напоследък, а от няколко дни и това изостряне на отношенията с Дойдох сутринта с вяра, че кризите мобилизират характера, хладнокръвието, разума. по-малко уверена, но Ви моля да ме изслушате, уважаеми народни представители, след това решете какво да се прави. Ситуацията, в която се намираме в момента, по темата изгонване на руските дипломати за мен поне е абсолютно дежа вю. България, българското Народно събрание, правителство и политически партии бяхме в същата ситуация преди няколко години. По-лека наистина, но същата. Моля, ако имате търпение, да Ви прочета няколко думи към младите колеги, без да Ви назидавам. Сега започвате да се учите на голямата политика. Трябва да се учите от историята. Към колегите, с които бяхме тогава в тази зала, в онова време, което ще припомня, да им кажа, че подобен случай го разглеждахме тук и нямаше реплики: Народното събрание не е мястото, където да се решават тези въпроси. Така че проявявате непоследователност. Ще Ви припомня какво се случи тогава с едно мое обръщение към парламента преди години. Ще видите, че звучи абсолютно еднакво към сегашния момент. Има такива моменти в историята, които изискват в най-висока степен мъдрост, разум и лидерство. И Европа, и България се намираме в такъв момент сега. Признавайки правомощията на изпълнителната власт, смятаме, че в парламентарна република, тук в българския парламент, трябва да вземем отношение. Трябва да вземем решение, с което да не оставяме българското правителство само в този сложен момент, и всички институции да се обединим за България." "Това го казвам аз, като лидер на опозицията, когато управлява Бойко Борисов – в тежка война между нас. Били сме разделени по много въпроси. Разделени сме и сега. Коалиционните партньори в правителството са на различни мнения. Има различни позиции дори в управляващата партия ГЕРБ – на техните депутати. Какво предлагаме? Какво може да ни събере, отново казвам, в този сложен момент за България и за Европа. Предлагаме обща позиция на българското Народно събрание, обединена около общочовешки ценности и принципите на международното право, принципа на равнопоставеност и взаимно уважение между държавите – членки на Европейския съюз, които са необорими принципи за нас. Първо, ако сте съгласни, да заявим, че ние сме за мир и против войната. Допускам, че никой от Вас не оспорва тази теза. Мир се постига с диалог, а не с оръжие и заплахи. Второ, да заявим, че ние сме за истината и за принципа на международното и българското право – невинен до доказване на противното. Също допускам, че сте съгласни. До този момент никой от нас не знае каква точно е истината. Да кажем, че искаме да я научим ние – народните представители. Досега никой не е дал безспорни доказателства за нечия вина. Вероятно не означава сигурно. Никой никъде не бива да бъде съден по вероятност. Трето, докато не се дадат безспорни доказателства, България да не гони руски дипломати и да не отзовава свои. Това е преди много години. Четвърто, да заявим, че ние споделяме солидарността, но солидарност с правото, с истината, с принципите на суверенитет и ненамеса на чужди държави във вземането на национални решения. Големите европейски демокрации ни дадоха пример тези дни. Франция – президентът Макрон ще посети Москва и ще се срещне с президента Путин. Германия – правителството експулсира четирима руски дипломати, но приема четирима нови на тяхно място. Австрия – открито и честно пред народа си и пред света правителството заяви, цитирам: „Лондон изразява недоволство, за да ни принуди да приемем определени мерки, но въпреки това няма да експулсираме руски дипломати. Запазваме канал за диалог с Русия.“ Нещо повече. Австрия заяви желание да бъде посредник между Европа и Русия. „Днес, уважаеми колеги, във вихъра на тази безпрецедентна криза, лидер на Европейския съюз е България.“ Тогава беше. „Би трябвало като такъв, ние да бъдем мостът между Европа и Русия. Българският министър-председател неведнъж се е нагърбвал с ролята на посредник между Европа и Турция и между Европа и Западните Балкани. Мисля, че няма по-изключителен момент, в който България като председател на Съвета на Европейския съюз да поеме тази роля на мост.

Искаме да знаем истината и да се спазва принципът за невиновност до доказване на противното. Дотогава няма да експулсираме руски дипломати. Дотогава няма да отзоваваме наши. Като председател на Съвета на Европейския съюз сме готови да поемем лидерство в посредничеството в диалога Европа – Русия.“ Това е цитат. Уважаеми колеги, става дума за 30 март 2018 г. – случаят „Скрипал“. Искам да Ви разкажа какво се случи тук тогава. След тази моя декларация господин Цветанов, който беше председател на парламентарната група на ГЕРБ, направи след мен жестоко агресивно обръщение. Жестоко агресивно! Тук беше луд скандал. Поискахме почивка след това мое обръщение и се събрахме на Председателски съвет. Тогава премиер беше Борисов, а аз като председател на „БСП за България“, на опозицията, господин Цветанов и тогава беше Цвета Караянчева. Събрахме се в нейния кабинет. Убеждавах Борисов с аргументи за българския национален интерес, какво ще последва от това. Цветанов крещеше неистово. Какво се случи накрая?

но смята, че е изразила достатъчно солидарност с Великобритания и съюзниците, като е извикала посланика си от Москва за консултации в София. Решението, взето в петък от Съвета по сигурност към Министерския съвет, е рядка проява на единодушие между правителството, от една страна, президента и БСП, от друга, които принципно застават на позицията на националния интерес. Това е историята от тогава. Господин Борисов, страшно съм изненадана от изказването Ви сутринта, защото помня онзи разговор през 2018 Сутринта ястребски – веднага да се гонят, подкрепяме, нито крачка назад. Разбираме, че искате да се върнете във властта през проатлантическото мнозинство, за което говорите, това не е проатлантизъм. Това е просто желание да се върнете във властта. Днешната Ви позиция коренно противоречи на това, което тогава с разум и с хладнокръвие решихме на Председателския съвет. Сега се обръщам към Вас, уважаеми народни представители, загубихме два часа и 10 минути в процедури. Остават 50 минути до решението Руската федерация да закрие посолството си в България. Искам да Ви кажа къде по света се е случило това и да видите в какъв списък ще влезем. Папуа Нова Гвинея – закрито посолство на Русия. Суринам – закрито посолство на Русия. Грузия и последното в Украйна заради войната. Нито един от големите политически и световни опоненти на Русия, нито един от идеологическите им врагове не си е позволил това, което се случва днес в България. Дори и по време на война. Нито една държава в света днес не си позволява да скъсва дипломатическите отношения и да си закрива представителствата. Трябва да си дадем сметка за последиците – икономически, политически, социални, културни, каквито искате. Представете си, че това се случи днес, и че спрат доставките на петрол. Нямаме горива, блокираме икономиката, семействата – всичко. Представете си, че спре взаимното сътрудничество по отношение на АЕЦ „Козлодуй“. Дали можем да останем и без ток? И не ми говорете, че това е русофилство или слугинаж на Путин. Това е българският национален интерес това е волята ни да не оставим България на прага на зимата на студено и тъмно, а хората на гладно. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Знам, че сме идеологически различни, знам, че отдясно ще кажат: браво, тези са малко – трябва още. Знам, че отляво ще кажем, че това е грешка. Уважаеми колеги, не е време за този спор сега, защото държавата е изправена пред реална опасност, ако прекратим дипломатическите си взаимоотношения с Русия. и реплики) искам да Ви кажа, че освен големите национални интереси, ние сме отговорни за стотици хора в Русия – българи в Русия. Искам да Ви кажа, може би не знаете – Министерството на икономиката и индустрията има един Център на промишлеността на Република България в Москва огромно нещо, огромен имот, в който в момента действат 112 договора за отдаване на ползване на офиси, складове и гаражи и там има български фирми и български стоки. 112 договора! Сключени са с 44 юридически и 60 физически лица. Имаме 17 договора за оказване на услуги с физически лица. Имаме 26 души на трудови договори. Това е само частен пример, защото е в моята отговорност и го знам, и го следя, и съм загрижена какво ще правим с тези хора, какво ще правим с българските фирми. Знаете ли, че там има три жилищни блока, в които има над 400 семейства, живеещи там. Три огромни жилищни блока! Там има и непълнолетни деца. (Шум и реплики.) Ако не Ви интересува голямата геополитика, питам Ви: какво правим с тези българи, ако днес до 17,00 ч. се затворят посолствата.

Предлагам Ви следното. Очевидно е, че институциите, както Ви казах, си прехвърлят горещия картоф, не желаейки да понесат отговорност и нямайки смелост да понесат отговорност. Мисля, че е най-логично да се направят следните няколко неща. Първо, господин Кирил Петков да излезе и да заяви, че няма да се кандидатира за министър-председател официално, а не да четем някакви вметки по сайтовете. Второ, преди да го направи, незабавно да уволни заместник министъра на външните работи, който е подписал тази нота. Трето, президентът незабавно да уволни председателя на Държавната агенция по национална сигурност, който е приел устно някой да му нареди да изготви едни списъци. България има ред и закони и там се казва, че когато ти наредят дори висшестоящи да направиш нещо в противоречие със закона, имаш право да откажеш и не носиш никаква отговорност. Имало данни за 34 – извинете, че и аз ще използвам популярния израз шпиони, а другите в списъка били правени на око! Този човек трябва да понесе отговорност за това, че е направил тези списъци. Премиерът да каже, че няма да се кандидатира, заместник министърът на секундата да си тръгва, който е подписал тази нота, президентът да уволни шефа на ДАНС и Народното събрание да поеме своята отговорност. Уважаеми колеги, предлагам Ви да вземете решение – не бягайте от отговорност, тук сме най-висшият орган в парламентарната република и аз Ви прочетох какво се случи 2018 когато беше много по-лек казусът. И с Борисов, с който сме и бяхме тежки врагове, които… Вие сега изобщо тук си преливате – ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ, тогава си беше ясна разделителната линия, ние бяхме тежки врагове и си оставаме опоненти в политиката. Тогава седнахме и се разбрахме, че изгонването на руски дипломати по казуса „Скрипал“ ще навреди на България. Мислите ли, че сега не можете?! Нямате ли тази готовност (шум и реплики) Народното събрание да приеме решение като орган, който упражнява контрол върху изпълнителната власт, да приеме решение министърът на външните работи да отмени тази нота – тя има право да отмени нотата на своя заместник. Второ, да се направи точен преглед за колко от тези хора има доказателства, че са шпиони, и да се връчи нота те да напуснат, защото всеки, който шпионира в ущърб на българския национален интерес, трябва да понесе последиците на международното право. Но всички останали, които са попълнени в този списък като необходимост да се запълни волята на премиера да станат 70, да бъдат извадени от тази нота. Така ще възстановим върховенството на международното и българското право. Външният министър ще издаде този акт, както е по Конституция – ще се спази международното право при доказателства за шпионаж тези хора да бъдат екстрадирани. Ще възстановим справедливостта тези, които не са замесени в шпионаж, да останат тук и най-вече ще успеем да преодолеем огромната пропаст, към която се движим. Не за русофилство и русофобство, не заради евроатлантизъм или евразийство, заради едно-единствено нещо – българския национален интерес, сигурността, стабилността на страната

в рамките на контрола правя процедурно предложение, колеги, да преминем към разглеждане на т. 3 и 4 от… Нали сме в контрол, господин Гаджев! (Шум и реплики.) Момент, момент, момент! Ще дам възможност за отношение, ако не влезем в парламентарен контрол. Това е единственият начин, по който може да се случи. Нали казвате, че сме в контрол вече?! В контрол ли сме, или не сме, господин Гаджев? (Шум и реплики.) Подлагам на гласуване, колеги, направеното от мен процедурно предложение

Прекратете гласуването. Гласували 135 народни представите: за 134, против няма, въздържал се 1. Прегласуване. Господин Гаджев, заповядайте, имате думата. ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ-СДС): Само да Ви кажа няколко неща, господин Председателстващ, свързани с прегласуването. Първо, трябва да се завърши едната процедура, която е: когато министър вземе думата по точка, която не е по дневния ред, по процедура първо се дава отношението независимо дали ще има други процедурни въпроси, като гласувания и така нататък. Второ, Правилникът е категорично ясен – последните три часа от пленарното заседание в петък са парламентарен контрол. Тоест дали сте го обявили, или не сте го обявили, Правилникът го е започнал в 11,00 Това е Правилникът! Тоест Вие в момента предлагате процедурно решение по време на парламентарния контрол. Той не зависи от това дали Вие ще го обявите. Вие можете да го обявите и в 13,00 ч., но той си започва по принцип в 11,00 ч., или последните три часа от заседанието. Благодаря Ви, господин Гаджев. Погледнете и Вие Правилника, там пише: „освен ако Народното събрание реши друго.“ И Народното събрание реши друго. (Шум и реплики.) Колеги, прегласуваме.

уважаеми колеги народни представители! Бих искал да предложа като процедура да гласуваме допуск на заместник-министъра на правосъдието Емил Дечев. Благодаря Ви. За Наказателния – точка трета. Нека да го подложа на гласуване, когато пристъпим към съответната точка от дневния ред. Сега продължаваме с отношение. Добре, всъщност, Добре, всъщност, колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение посоченото лице да получи допуск за времето, през което се разглежда т. 3 от дневния ред. Моля, режим на гласуване.

Няколко неща искам да отбележа. Първо, това, което се случи с нотата към Руското посолство, не е прецедент. Само ако погледнем една година назад във времето, ще видим, че Чехия прави същото нещо със 70 души от представителството на тяхното посолство. (Реплики от ИТН и ГЕРБ-СДС.) Много ми беше интересно да чуя нещата, които са се случили тук в Народното събрание и на Председателски съвет преди няколко години – тогавашните дискусии както в залата, така и извън нея. Всъщност тук си задавам въпроса: дали ако преди четири години бяха взети правилните решения, ние днес щяхме да бъдем тук? Какво трябва да се случи, за да се разбере в тази държава, че българският национален интерес трябва да се отстоява независимо от от всякакви чужди влияния? За всички е ясно, че ситуацията на липса на реципрочност по Виенската конвенция е състояние, което имаме от години, и никой от парламентарно представените сили, от управляващите не си е помръднал пръста да направи нещо, за да защити българския интерес. И може би, ако го бяха направили, днес ситуацията щеше да бъде коренно различна и нямаше да трябва да се занимаваме с този въпрос във време, в което така или иначе напрежението между двете държави е високо, и не само между двете, а и в по-голям геополитически план. Тук чухме много неща. Чухме от ВЪЗРАЖДАНЕ и „Има такъв народ“, че Кирил Петков бил опасен за България, вероятно позовавайки се на инструкции от госпожа Захарова. Какво означава всичко това?

Кирил Петков бил излъгал пред всички в залата – се каза по-рано днес. (Реплики от ИТН и ГЕРБ-СДС.) Той е много загрижен за руските шпиони – Тошко Йорданов, за които всички научихме тук в тази зала на закрито заседание. Сега чуваме за нова версия от службите. Как стана така в рамките на два дни, кой ги притисна?

че има доклади, има списъци и информация, на която се е позовал премиерът и на която база Външно министерство е взело тези решения. Те бяха цитирани. Ние призоваваме стенограмата от закритото заседание – поне тази част, която е възможно, да има публичен достъп до нея, за да се види, че такива лъжи, които се чуха днес тук в залата, са несъстоятелни. ГЮРОВ: Господин Председател, завършвам. Чудя се на какво е тази реакция – дали е реакция на арестите на Европрокуратурата чието присъствие вече започна да дава плод – има арести. Дали тази истерия е плод на страха и ужаса, че от днес България започва да получава пълните количества газ по азерската връзка? Това, с което искам да завърша, е, че след толкова много години на протакане, на тупкане на топката България всъщност се пробужда, България се освобождава и промяната продължава. Благодаря. Благодаря Ви, господин Гюров. Надвишихте времето над два пъти, съответно ще бъда толерантен и към другите групи за изразяване на отношение. Господин Йорданов иска думата за процедура, но, господин Йорданов, имате право на отношение след малко. Ще имате четири минути.

Да правите внушения, че ние вардим някакви руски шпиони, граничи с идиотията. Ако искате, ме съдете за тези думи. Защото Вие снощи бяхте там – от Външно ясно заявиха, че те са предложили процедура по реципрочно намаляване на дипломатите. Това е друга процедура. Онова, което направиха чехите, е реципрочно намаляване – не обявяване на 70 човека за персона нон грата и изхвърлянето им. (Реплика от Да, един месец. Заради Кирил Петков, по изрично негово настояване се е минало към другата процедура – не реципрочно намаляване, което трае минимум 30 дни,

Има едно писъмце тук в Деловодството – идете и вижте какво е написала Лена, по коя процедура да бъдат извадени тези хора, които също – извън шпионския списък! А Вие имате наглостта да говорите, че сваляме правителството под давлението на Русия!

Надявам се процедурата да е към мен. да го прекъсвате, защото тези арести са вследствие на процес, който е започнал преди въобще да се появи на някого идеята, че „Продължаваме Промяната“ трябва да се създаде. Благодаря. Господин Председателстващ, уважаема госпожо Нинова, дами и господа народни представители! Впрочем абсолютно съм съгласен с това, че България се пробужда. Това е факт. Това е факт, видим с невъоръжено око. Госпожо Нинова, аз съм драстично несъгласен с голяма част от нещата, които казахте, но първо искам да отбележа, че Ви прави чест, че сте днес тук в залата. И за разлика от някои Ваши колеги, които идват тук да ни спуснат истината еднопосочно и след това да си тръгнат, Вие имате смелостта да останете в залата и да чуете какво народните представители мислят по отношение на Вашата позиция. Това Ви прави чест. Още нещо, с което съм напълно съгласен – коментара Ви по отношение на политическото противопоставяне и ескалацията на политическите страсти. И с него съм съгласен. Гражданите изпращат различни свои представители, включително и в парламента, и там очакваме противостоене на позиции и спор, защото всеки отстоява интереса на различни слоеве от българското общество. И това е нормално, и това е част от политиката. Когато този спор обаче се превърне в самоцелен и във вражда и не поражда никакъв смисъл, това вече е вредно. Да не коментирам ситуацията, когато той се превръща в една взаимна виктимизация и се самогенерира. Това вече е съвсем лошо и това не поражда никакъв смисъл. Онова, което обаче не мога да разбера, е този странен квантов обрат. Госпожо Вицепремиер на премиера Петков, член на Министерския съвет, Вие на парламентарната трибуна изразявате резерва – не резерва, несъгласие с решението на Министерския съвет, и се обръщате към нас. Госпожо Нинова, ние сме опозиция. Наша задача е да намираме дефекти, кусури на действията на Министерския съвет. Обръщате се към нас. Това съм го виждал в годините назад, понеже Вие направихте историческа справка – хем да управляваш, хем когато не ти е съвсем изгодно, да си малко опозиция и малко управляващ. Трябва да имаме категорично позициониране – кой какъв е, дали е управляващ, или опозиция. И в този смисъл моля да се определите. Впрочем няколко пъти по време на изказването Ви имаше намек, че взетото решение от господин Петков е не само нецелесъобразно, че то е незаконосъобразно. Не знам дали Народното събрание е органът, на който трябва да се оплачете, ако някой е извършил незаконосъобразни действия. И не, госпожо Нинова, каквито и коментари да има по отношение на взетото решение, то трябва да се отстоява! Всяка позиция назад би унизила България, би уронила престижа ѝ сред международните институции, особено по тази тема! Особено по тази тема! Ще направя един цитат и тук ще Ви удивя – ще цитирам колегите от най-голямата управляваща партия. Когато често ги питат защо нещо не е наред днес, вижте как беше 2020-а, 2019-а, 2018 г., те какво отговарят, каква е разликата: „Защото тогава нямаше война.“. Разликата между днес и 2018 г. е, че тогава нямаше война! Това е голямата разлика. И това изисква друга позиция! Когато има война, когато има агресор и жертва, не може да стоиш неутрален. Когато има пожар,

има времена, когато трябва да се прави компромис и в политиката. Има място, има моменти, когато трябва да се прави компромис. Има моменти обаче, когато, ако правиш компромиси, се превръщаш в един голям компромис. Благодаря. (Ръкопляскания от Господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Вицепремиер! Обръщам се към Вас, господин Председател Председател – тъй като обсъждаме въпрос, който е забъркан, защото това е думата, от действащия министър-председател все още в оставка, моля Ви да го извикате в залата, защото той е човекът, който е вземал определени решения, той е забъркал тази каша и той трябва да отговаря на въпроси. А не госпожа Нинова да идва да ни убеждава – Народното събрание, за пореден път да трябва да вади правителството от кашите, които е забъркало. Защото този казус, който обсъждаме в момента, е умален модел на начина, по който се управлява държавата шест месеца,

уважаема госпожо Вицепремиер! Първо поздравявам и Вас, и господин Караджов, че днес бяхте в залата и отговаряхте на въпроси, на които други хора трябваше да намерят отговорите и да бъдат днес тук. В Лондон пред парламента има една статуя на Чърчил, в която на неговата преклонна възраст, едва ходещ с бастун, той отива към парламента, защото парламентът е мястото, което може да взима решения тогава, когато е най-необходимо. Парламентът е мястото, което трябва да каже своята дума, когато страната има най-голямата нужда и необходимост. И да, затова днес точно Народното събрание сме тези, които трябва да взимаме отговорните решения. И няма опозиция, няма управляващи, уважаеми колеги народни представители! И на всички ни е пределно ясно каква е темата от вчера как да бъде защитена националната сигурност и националният интерес на България. И затова днес нашата парламентарна група ще внесем това, което и преди малко вицепремиерът госпожа Нинова говори пред народното представителство, да се отмени тази нота от министъра на външните работи госпожа Генчовска. Защото това е единственото възможно решение, за да бъде защитен националният ни интерес в момента. Не вярвам да има народен представител, независимо от коя страна на залата седи, който да не е наясно какво трябва да се случи, как да бъде защитена икономиката на страната ни, как да бъдат защитени българските семейства. И на следващо място, едно е да се говори за реципрочност, уважаеми колеги, и друго е да се говори за шпионаж. Това са две различни процедури. Затова ние Ви призоваваме наистина да бъдем на висотата на българския парламент и да се вземе това решение, което е най-доброто за националната сигурност на страната ни и за развитието на България. Това ще подкрепим ние от БСП.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук се правят отношения към вицепремиера, но за съжаление, тръгваме към една посока, която е на път генерално вече да събори цялата държава.

Господин Биков, ако обичате да се успокоите и да заемете мястото си! си! Господин Свиленски, заповядайте. Колеги, моля за спокойствие в залата. Господин Биков! Благодаря, уважаеми господин Председател. По начина на водене. Господин Биков, прав сте, че в нормална ситуация, спокойна ситуация правителството трябва да си върши работата, парламентът трябва да приема закони, българските граждани трябва да бъдат доволни от тези закони, от управлението. Факт е, че сме в ситуация, в която след 15 минути посолствата ще бъдат закрити, това е факт. Факт е обаче, че и много пъти господин Борисов е идвал тук в пленарната залата с молба българският парламент да вземе решение. Да му възложи да вземе решение за бежанците, примерно се сещам, и българският парламент е взимал такива решения, в които възлага на българското правителство, защото търси подкрепата. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Защото тук всички сме представителите на българското общество. най-лесно е министърът на външните работи сам да го направи. Още по-лесно е министър-председателят сам да го направи. Когато 15 минути преди това нещо да се случи никой не го е направил, е, трябва да го направим ние. Сега, ние ако не искаме да го направим, това е друг въпрос. Но ние от БСП Ви предлагаме вариант

Народното събрание за пореден път, както казуса Македония, както много други казуси за пореден път Народното събрание да трябва да вади по някакъв начин държавата, защото тук не става въпрос за правителството. Тук става въпрос за достойнството на българската държава, която е извършила някакъв акт и този акт трябва да бъде подкрепен или нещо друго, но това решение трябва да бъде взето от правителството.

Госпожо Нинова, в процедура по отношение на Ваше изказване сме, как да Ви дам отново думата? Не е допустимо, защото ще изглежда, като реплика към вече направено отношение, не мога да Ви дам думата. Господин Йорданов – за отношение от „Има такъв народ“. Госпожо Нинова, към Вашето изказване. Знам, че ще се повторя. Като станете по него, поне Ви прави чест да сте тук в този парламент и казвате, каквото мислите и не се криете. Това е факт. Оттам нататък ние от Политическа партия „Има такъв народ“ подкрепяме решението на Външно да бъдат съкратени персоналите на руското посолство реципрочно, така че колкото български дипломати има в Москва, толкова да има и тук. Проблемът идва от министър-председателя, който еднолично е наредил да му правят списък от тези хора и е накарал ДАНС. И ДАНС не са за уволнение, шефът на ДАНС, защото той най-чинно е дал един списък, в който посочва кои се занимават с нерегламентирана дейност, тоест по тема „Шпионаж“, и друг списък, който допълнително е изискан от министър-председателя да му стане бройчицата. И вътре той не е посочил, че са шпиони. И тогава ги гонят като шпиони. Защо? Защото Външно пита какво да прави министър-председателя и Лена Бориславова с две писма изпраща указания по коя процедура да ги махнат. И затова ги махат като персона нон грата. Тук е проблемът. Без да броим внушенията, че руските партии го свалят, които тоя, дето им е председател на парламентарната група, си позволи да го говори от тази трибуна абсолютно, ей така, по техния алангро начин, без доказателства и отвратително долно,

Така че госпожа Нинова, ние не сме убедени, че изтеглянето на нотите няма да е унизително за страната. Истината е, че в момента Вие и ние се чудим какво да правим, защото министър-председателят направи страшна глупост, не съобразявайки се, включително и с Министерския съвет, защото Вие това не сте го решавали на Министерски съвет. И Вие знаете, това е еднолично решение и натиск, за да се стигне дотук. И той трябва да вземе някакво решение в тази ситуация, не може Външно самоволно да отиде и да каже: изтегляме нотата. Ще е нарушение на закона. Нито Външно е решило да ги гони като персона нон грата сами, нито може в момента да направи нещо друго. Трябва да получи указания от Министерския съвет. А този, който трябва да вземе това решение, нямам представа къде е!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Нинова! Реагирам на това, което Вие предложихте, и трябва да кажа, че ние не сме съгласни с Вашето предложение от следната гледна точка. Фактически Вие предлагате ние да реагираме на ултимативните искания на руската страна. Смятаме, че това нещо ще бъде изключително вредно за България. Каквото и да мислите за решението, което е взето. Идеята ние да приемем този ултимативен тон, с който госпожа Митрофанова се опитва да наложи на България да си промени взетото решение, както и да мислим, че това решение е взето, само ще създаде още по-голям проблем, от наша гледна точка. Защото ние стигнахме до тази ситуация с твърде дълго явно или неявно капитулантство в отношенията с Русия. Приемане на факта, че България трябва по най-различни начини да бъде в неравноправни отношения с Руската федерация, която през дълги години възприема ескалираща, агресивна позиция използва икономически енергийни интереси, най-различни средства за влияние, хибридна война, за да налага своята воля на това, което тя се опитва да заяви като свой периметър на влияние, в който включва България. Това е фундаментален проблем, многогодишен, в отношенията между България и Руската федерация. Този проблем ескалира особено след руската агресия в Украйна. И факт е, че поредицата от правителства в последните години, не само това, започнаха да се опитват да адресират този проблем, и поредицата от институции. Факт е също така, че особено след началото на войната, на фона на дългогодишния твърде наведен подход към Русия ние трябваше да адресираме проблема чисто количествено на това, че отношенията между България и Руската федерация не изискват такова масирано присъствие. Това само по себе си е рисков фактор, защото този тип решения – и тук ми позволете да коригирам нещо, което Вие казахте, този тип решения не се основават на доказателства за нечия вина. Вие говорите за презумпцията за невинност, тук изобщо не става дума за наказателен процес, за нечие осъждане и така нататък. Тук става дума за решения, които са по изключително политическа целесъобразност. Всяка държава по Виенската конвенция едностранно, без да дава обяснения, обосновки и доказателства – това е въпрос на вътрешен процес, може да оцени дали присъствието, както на конкретни лица, които извършват конкретна дейност, или на определено количество дипломати, за които се правят определени презумпции, че част от тях вероятно се занимават и с двойна дейност, е и представлява определен риск за нейната сигурност в контекста на отношенията и особено когато толкова драстично те се променят, както става след началото на една такава агресивна война от страна на Руската федерация. И няма нужда да го доказва това нещо. Тези решения впрочем се взимат – да, еднолично от премиера. И винаги досега са се взимали така. Ние можем да смятаме, че те са били вземани правилно, неправилно, обосновано, но това е наш вътрешен въпрос. Този въпрос, ако ние сега го използваме за това да капитулираме пред ултиматума, който Митрофанова се опитва да ни наложи, ние всъщност ще влошим още повече ситуацията на неравнопоставеност, от която изхожда Митрофанова в цялата си дейност в България. Затова искам да кажа две неща. Ние не можем да отстъпим от това решение и това е въпрос на национален интерес. Това решение трябва да бъде подкрепено и трябва да използваме оттук нататък него като послание към Руската федерация. Ако оттук нататък искат да развиват отношения с България,

опитът, който имам, като други колеги, да не кажа тук две думи. Първо, аз разбирам притесненията, няма нищо унизително в това да призовем двете страни да седнат и дипломатите да решат въпроса, защото руската страна има основания да възразява, защото механизмът на взимането на решение, нали всички сме съгласни, че е неадекватен на Конституцията и законите на България – първо. Второ, никой не коментира факта, от която страна да е, когато българските специализирани институции са установили, че някой работи против интересите на държавата България, нашата страна, тук въобще не се коментира – експулсира се по всички правила на Виенските конвенции. уважаеми колеги, икономическите последици могат да бъдат изключително тежки и затова не да се поддаваме на емоциите, изключително тежки, да не кажа, могат да бъдат при прекратяване на подаване на енергоносители катастрофални за българския народ. И след като ние институционално се оказва, че сме нарушили процедурите на взимане на решение и взимаме две решения в една процедура, които нямат нищо общо, няма нищо унизително. Дайте двете страни да направят крачка назад – и Русия, и България. Да гласуваме това решение и да задължим нашата дипломация, дипломацията на Русия да седнат на масата на преговорите и да решат въпроса в интерес на двете страни, и най-вече в интерес на българския народ. Затова сме тук. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Не бяха две изреченията, но. Господин Иванов, заповядайте. Господин Председател, правим дебат по решение, което още не е внесено, но понеже колегите от БСП искат да хванат ултиматума и срока, който ни е даден от госпожа Митрофанова, се отнасям с известно разбиране към това. Господин Гечев, първо, Вие не призовавате нищо двете страни, призовавате България да капитулира пред този ултиматум. Второ, трябва да разбираме, че това как е взето това решение е изключително, изключително вътрешен въпрос на България. Митрофанова няма абсолютно никакво отношение към този въпрос. Няма нито интерес, нито възможност да коментира това нещо. Това си е наш суверенен въпрос. Това че ние избираме сега, в този момент, да изкараме карантиите на това решение, аз вчера, докато седях и слушах това нещо, си спомнях онази фраза, че не искате да видите как се взимат политически решения и как се правят наденици, ние сега тази наденица я отворихме и започнахме да вадим някакви парчетии от нея и с това и да плашим хората. Между другото, моят призив към Вас е – недейте да плашите хората, недейте да говорите за АЕЦ „Козлодуй“, недейте да говорите за енергетика, защото това са договори. Тези договори са с търговско отношение. Ако Вие твърдите, че Руската федерация ще използва тези договори, за да оказва натиск върху България за едно или нейно друго суверенно решение, Вие всъщност поставяте пръста си в проблема – Руската федерация използва всички елементи на своите отношения

Вие имате Вашите две минути, които ще са малко повече от две – заповядайте. Господин Председател, аз смятам, че станахме свидетели тук, днес, на достойния финал на работата на това Народно събрание, защото, ако можеше да бъде прочетен някакъв некролог на този парламент, мисля, че той беше прочетен днес, включително беше озвучен звучно и сочно от една псувня от страна на депутат от управляващата партия „Продължаваме Промяната“. Смятам, че няма нужда да влизаме в детайли, защото тук, когато се коментираше всеки един от преждеговорившите, когато коментираше в своето отношение присъстващите тук членове на Министерския съвет, всъщност коментираше нещо съвсем различно, нямащо нищо общо с тях. Видяхме, че започна и предизборна кампания. Тук започна да се говори вече не на хората, които са тук, а на избиратели. Абсолютно излишно е да коментираме какъвто и да било ултиматум вече, защото ултиматумът приключи. И за всеки един, включително и за слепците е ясно, че в рамките на тази седмица до вдругиден, както руското посолство и консулствата във Варна и в Русе, така и българското посолство в Москва и консулствата ни Санкт Петербург, ще бъдат затворени. Да отбележа, че това в Екатеринбург ние сами си го затворихме вече, така или иначе. Смятаме, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, че единственото, което може да се случи оттук насетне, ако искаме да има нормализация в българското общество, е този парламент да си доизживее мирно и кротко следващите няколко дни, седмици максимум, за да отидем на нови избори. България има нужда от успокоение, от нормализация. България има нужда от преодоляване на разделението, което вече ни заплашва с много сериозни разломи вътре в самото общество. Правителството и неговата политика особено през последните няколко седмици предизвикаха серия от такива разломни сблъсъци, които изкараха българи един срещу друг на улицата, нещо, което не се беше случвало от 1996 г. по време на протестите срещу правителството на Жан Виденов. С решението, което беше взето и което предизвика абсолютно очакваната и абсолютно неизненадваща за никого руска реакция, се поставя на карта и съдбата на много важни отрасли за бъдещето на България. Няма смисъл да ги коментираме. Вчера на Председателския съвет ни беше ясно казано какви са заплахите и те са били артикулирани, между другото, и е съвсем нормално, когато ние предприемем неприятелски действия, ще очакваме и неприятелски контрадействия. Големият въпрос е – има ли някой, който в този парламент може сега, в момента, да поеме отговорността за нормализацията на отношенията с – не само Русия, ами въобще, ако щете дори и с Украйна. Към настоящия момент този парламент не може да излъчи такова мнозинство. Ето защо силно се надявам, че този блицконтрол днес беше последният в историята на Четиридесет и седмото народно събрание. Единственото, което очакват оттук насетне българските граждани, е максимално бързо разпускане, нови избори, нормализация, успокоение и преодоляване на всички негативни ефекти, предизвикани от неадекватните, престъпни, предателски, некомпетентни управленски действия и бездействия на досегашното управляващо правителство. Благодаря. Благодаря Ви, господин Костадинов. Колеги, ще дам 15 минути почивка. Заповядайте за процедура, госпожо Митева. И след това, колеги, почивка до 12,20 когато приключат двете точки, заседанието да продължи до приключване и изчерпване на контрола, за да може на колегите да им бъде отговорено и да могат да участват съответните министри, които са включени в контрола,